Уважаема госпожо председател, колеги, господин Еюп! Комисията за защита от дискриминация беше създадена като независима специализирана държавна институция за предотвратяване на дискриминация, и осигуряване на равенство на възможностите в съгласие с установената в Европейския съюз практика за защита правата на човека – една от основните ценности на съвременния демократичен свят за осигуряване на равенството на възможностите на гражданите. Това обуславя и значимостта на работата на тази комисия и оправдава интереса към отчета, който днес разглеждаме. Представеният отчет за дейността на комисията за 2009 г., както всички колеги са видели, включва и данни за дейността й през последния

което е добър атестат и за Република България. Аналогично, широко взаимодействие комисията е установила с множество български институции и граждански организации. От посочените данни за подадените жалби и сигнали и образуваните производства и заседания на различни състави на комисията през 2009 г. се доказват по безспорен начин значителното разширяване на дейността и засиленият интерес на българските граждани. За мен това е добър атестат за несъмнено положителното развитие на тази нова за държавата институция, че такава институция е нужна на българското общество и решава конкретни проблеми на българските граждани в сферата на своята дейност. Радостен е фактът, че комисията е успяла за периода 2008-2009 г. да открие 14 регионални представителства, което е обезпечило разширяването на нейната дейност. Представена е и информация за участие на комисията в редица международни програми и проекти. Отчетът подробно, в детайли запознава с извършената от комисията работа, включително и с превантивната й дейност, изследвания, проучвания, последвали законодателни промени, произтичащи от нейни решения.

В заключение, смятам, че народното представителство въз основа на изнесената информация може да приеме отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2009 г. с положителна оценка. Тази институция е необходима на българските граждани особено в днешните условия на икономическа криза с тежки социални последствия. Затова народното представителство е необходимо да подкрепя дейността на комисията и да оцени по достойнство извършената от нея работа – предмет на настоящия отчет. Аз и Коалиция за България ще гласуваме за приемането на отчета. Благодаря на председателя на комисията и на цялата комисия за тяхната работа за отчитания период. В заключение, искам да кажа само няколко думи по повод позицията, заета от колегата ми Стоянов от „Атака”. Значи, може човек да не е доволен от дейността на комисията, да има резерви в един или друг аспект, но да се говори, че такава комисия не е нужна на България, за мен означава две неща: или не се познават фактически манталитетът и установените взаимоотношения между гражданите и държавата в страните – членки на Европейския съюз, или че по принцип си против едно от достиженията на гражданското общество. Такъв тип комисия е резултат на разширените права на гражданите в съвременна Европа. Благодаря за вниманието. Няма. Други народни представители, които желаят да участват в дебата? Павел Шопов.

От началото на 40-то Народно събрание всяка година от „Атака” сме излизали със становища и оценки за докладите на тази комисия. При обсъждането на доклада на всяка от комисиите и на всяка от институциите

така че да бъдат заети местата от председател, заместник-председатели и членове, секретарки, коли, офиси това е същността – синекурна комисия за синекурни длъжности и хора, партийна номенклатура, изпаднали по някакъв начин

в която БСП има стара, изпитана традиция, практика от десетилетия. От БСП се учат и по-младшите й партньори – ДПС, а

означава техните хранени люде да останат вън от постове, служби и длъжности. Нищо ново няма в този отчет, който е на доста страници. Вижте прекрасната книжка, за която са дадени също много пари. За това всяка година става въпрос. Не знам кой от Вас задълбочено е чел всичко това. Където и произволно да отворим, ако я разгърнете, са цветни карти, фотоси, прекрасни снимки. Всичко това, което Ви показвам, струва сигурно много пари

тук. Това е част от безхаберието, безстопанствеността, от кражбата - това е точната дума, за която говорим, за която става дума и за която ние предупреждаваме, че ще бъде осъществена, ако тази комисия не бъде закрита и ако тези - нейното ръководство и като членски състав, останат и в следващия мандат.

задължения във връзка със законодателството била необходима такава институция. Това не е така. От Европейския съюз, съобразно изискванията, искат да се следи да няма дискриминация, да ги няма тези проблеми. Но всичко това се решава по друг начин - може да се реши чрез други институции, които също са призвани да се занимават по темата, по въпросите, по проблемите. Ако има такава дискриминация, това е въпрос на Наказателния кодекс, на административноправни разпоредби.

направят трансформации, да направят промени. Разбира се, това е положително тяхно намерение и стъпка. Но може би тази комисия е най-типичният случай, че не е въпрос до такива мерки, а е въпрос за нейното закриване. Това е единственият път и начин да се приключи с тази синекурна институция, от която държавата няма никаква нужда, където се харчат пари. Миналата година това бяха между 3 и 4 млн. лв., сега с оглед на кризата може малко да се понамали

провокиран, и то за пореден път, от тона, който държите и квалификациите, които правите. Добре, разбрахме и от преждеговорившите от „Атака”, и от Вас, че това било синекурна комисия, че едва ли не е излишна дори погледнато от параметрите на нашето съвремие, от всички предизвикателства, които нашето съвремие ни задава. Ето, сега сте част от управлението - инициирайте, ако Ви стиска, законодателна инициатива и елиминирайте тази комисия, въпреки че вероятно следващият председател на тази комисия няма да се казва Кемал Еюп. Щом е така, направете го. Но знаете ли какво ще стане? Аз ще Ви кажа какво ще стане. За пореден път ще дискредитирате ГЕРБ като управляваща партия. И без това не само премиерът, включително всички активисти и министри на тази партия, под сурдинка признават, че „Атака” е партньор от срам на ГЕРБ. Направете го това. Кой ще получи дивиденти от това? И накрая, господин Шопов, ще приключа със следното изречение. Не веднъж доста хора, които имат опит в политиката, казаха, че с назидание политика не се прави или ако се прави, тя не е рационална, тя в обозримо бъдеще не е адекватна.

взето всички знаем, че това е партия антидемократична, антиевропейска; партия, която отрича основните права и свободи на гражданите; партия, която застъпва едни цели и идеали, които нямат нищо общо с принципите на демокрацията, с принципите на правовата държава – членка на Европейския съюз, каквато е България. Аз само се учудвам защо управляващата партия ГЕРБ продължава да се вслушва и да одобрява, което е още по-лошо, подобни позиции, след като партия ГЕРБ е точно обратното на партия „Атака” по отношение на европейските ценности и ценностите на демокрацията. Комисията за защита от дискриминация е едно изискване на Европейския съюз, създадена в отговор на една специална Директива

недейте заради персоната да отричате целия орган. Дай Боже, тази комисия да продължи да работи и да има още по-голям ефект от нейната работа в бъдеще. Благодаря.

който, виждате, че разконспирира отново ДПС. Иначе те си кротуваха и всичко щеше да продължи, както съм Ви казвал, на принципа: доклад да мине, година да замине. Трябва наистина да се създаде понякога ексцес: да се хвърли камък – няма да казвам къде, но трябва да се внимава да не да не те оплиска това, където хвърляш камъка. Всички разбирате какво имам предвид. Да, ясно е, Кемал Еюп си отива, че мандатът му изтече. Той си свърши работата години наред.

И сега като се направят преобразования в комисията, ще се писка: „Те са специалисти. Това е политическа репресия, защо се уволняват?” Ще се зее, ще се квичи, като че ли... ДПС? В това е цялата работа. А пък, ако се закрие комисията, още по-лесно – тези хора си отиват. Така че, всъщност тази картинка я виждаме не само по отношение на въпросната Комисия за дискриминация, а тази картинка и този подход го наблюдаваме навсякъде другаде, когато става въпрос за уволнения – политически всъщност, казват те – политически уволнения, на политически назначени лица и хора. Вижте парадокса на всичко това! Така че, тази реакция на ДПС, за мен, логично трябва да ни говори, че цялата тази институция е политическа - политизирана институция, разпределена от тройната коалиция в полза на ДПС, те да кадруват там. Защото имаше параметри, имаше институции, в които - тук ние сме изцяло, тук сме на толкова процента, тук сме на толкова, а тук някой - наш човек. Такива бяха сделките, договореностите. за защита от дискриминация нещата бяха – тук изцяло е ДПС, никой не се меси. Там изцяло ДПС кадруваше, колеше и бесеше. Ето това е истината за въпросната комисия. Остане ли въпросната комисия, започва втора фаза

Ето този начин на говорене най-много вреди на вземането на трезви, адекватни и отговорни политически решения. Този провокативен тон, този опростенчески тон и тези, които се излъчват от някои представители на Партия „Атака”, са именно такива, които, ако бъдат приемани едно към едно, България не знам в каква посока би тръгнала. Аз затова все още продължавам да се надявам, че сред управляващата Партия ГЕРБ няма да има чуваемост за подобен род тези крайни, неадекватни на реалната ситуация и които тези ще останат само патент на тази антидемократична политическа сила. Уважаеми дами и господа, Комисията за защита от дискриминация за 5-годишният си период свърши огромна работа. Този, непредубеденият читател, който би следвал и би се запознал със съдържанието на доклада, задължително ще стигне до заключението, че от съществуването на подобен орган България има нужда не само заради факта, че Европейският съюз го изисква от всички свои страни членки, а защото реално и в България, както във всяка една държава в Европа, независимо колко е демократична или не, за съжаление продължава да има случаи на дискриминация по най-различни признаци – пол, възраст,

е приел тази Директива 2046, с която задължи всички свои страни членки да приемат антидискриминационно законодателство и да създадат такива независими държавни органи във всяка една държава, които да следят и да санкционират такива случаи, независимо от каквато и да е политическа окраска. Комисията за защита от дискриминацията в България в началото дори беше може би най-добрият, най-ефикасният орган сред огромното мнозинство от такива снабден с най-широки правомощия. Искам да Ви кажа, че например Франция започна въвеждането и прилагането на тази директива със създаването на един безплатен номер за жалби и оплаквания,

орган. А всички знаем с какво е допринесла Франция и какви са претенциите й за държава, която отстоява исторически принципите за защита правата на човека. Така че, вместо ние да се гордеем, че България още в началото изпълни докрай със съдържание задълженията по тази директива, ние сега сме тръгнали да говорим, че няма нужда от такъв орган, че той трябва да бъде закрит, че едва ли не е излишна администрация и т.н., а този а този орган наистина разследва и санкционира случаи на дискриминация. И пак повтарям – дискриминация не само на етническа основа, както някои колеги се опитват да редуцират нейната роля, а дискриминация и на възрастова основа, по пол, за лица с увреждания, например достъпа на лица с увреждания до обществени сгради и т.н., и т.н. Уважаеми колеги, аз Ви призовавам - специално колегите от ГЕРБ, за „Атака” знаем, разбрахме, там няма няма надежда за спасение, но специално колегите от ГЕРБ - не се подавайте на подобни инсинуации, на подобни внушения, подкрепете доклада. Нека той да бъде основа за този орган да стане още по-активен, още по-ефикасен и да продължи своята общественополезна дейност, от която има полза целия народ. Благодаря. реплики? Няма. Други народни представители? Заповядайте, господин Сидеров.

Госпожо председател, вземам думата възмутен от наглостта и арогантното изказване на Четин Казак. Би трябвало да направите забележка затова, че няколко пъти тук той от тази трибуна повтори по отношение на една легитимно избрана парламентарна сила в парламента – Партия „Атака”, думите антидемократична, антиевропейска и още подобни квалификации, което е недопустимо. Аз си спомням, че тук, от тази трибуна е ставало много пъти въпрос, че такива обиди са недопустими, нали така? За ДПС обаче се оказа, че са допустими и лицето Четин Казак тук може да излезе два пъти и да повтаря своите арогантни и цинични нападки срещу една парламентарна сила, избрана с гласовете на българските избиратели. Говори за антидемократичност представител на партията, която е една терористична сила, партията, която убиваше хора. Какво се хилите, господин Казак? Как обяснявате в Европарламента и на вашите познати французи и други евродепутати, как обяснявате, че вие взривявахте хора на гара Буново? Как обяснявахте, че взривявахте жени и деца, вашата политическа сила? Как обяснявате, че имате областни координатори, които са близки роднини и братя на тези, които взривяваха жени и деца? Как го обяснявате това Вие, демократа ВОЛЕН СИДЕРОВ: По темата е! Да, по темата е. Вашата политическа сила е антидемократична. Вашата политическа сила е антибългарска! Какво правят турски депутати на вашия митинг в Джебел вчера? Какво правят кметове от Турция на вашия митинг в Джебел вчера? Какво каза там вашия лидер? С какво заплашва той България, че ще стане по-зле, ако ДПС не е в управлението? За пореден път Вие доказвате, че сте антибългарска сила, антибългарска партия, наследник на една терористична организация, която взривяваше бомби, която убиваше жени и деца! И вместо да се засрамите, Вие излизате тук да говорите срещу Партия „Атака”, която е една новопоявила се политическа сила, не е участвала в управлението на България, не е участвала в терористични актове като вашата партия и като партията, с която сте партньори – БКП БСП, която взриви църквата „Св. Неделя” в 1925 г. Вие сте тези, които сте антидемократични и антибългарски. Затова Ви съветвам: повече не се излагайте по този начин да излизате тук и да говорите неща, които много добре знаете, че не са верни. Защото народът си каза думата за вашето управление. Вие повече няма да бъдете допуснати до управлението на България точно защото сте антидемократична, антибългарска, антисоциална

Той го повтори, потрети, преекспонира и го хиперболизира до такива размери, които… Аз се учудвам как госпожа Цачева не упражни правото си да въведе все пак някакъв по-цивилизован тон.

Нямате правото да отричате този всеизвестен факт. Така че, квалификацията „антиевропейска” за мен е напълно оправдана. Това не е квалификация, която може да обиди специално Партия „Атака”, според мен. Ако вече сте станали европейска партия добре, поздравявам ви за това и признавам правото на всяка партия да еволюира. Но Партия „Атака” поначало беше против членството на България в Европейския съюз.

Продължавам само да се учудвам и да съжалявам защо тази риторика продължава да среща одобрение и аплодисменти сред някои депутати от партия ГЕРБ, която по принцип аз смятам за по европейска и по демократична от партия „Атака”. Благодаря. Втора реплика? Право на дуплика – господин Сидеров. Никога партия „Атака” не е заявявала – нито в програмни документи, нито по някакъв друг начин, че е против Европейския съюз. Партия „Атака” е за реформиране на Европейския съюз – това сме го излагали много пъти. Вие не отговорихте, господин Казак. Казвате „обиди, квалификация, риторика” – не отговорихте на фактологията. Какво правят турски депутати, от Република Турция, на Ваш митинг?

как обяснявате взривяването на жени и деца, което е направено от Ваши активисти, чиито братя или роднини сега са Ваши активисти отново? Това как го обяснявате в Евросъюза? Това не отговорихте. Това отговорете! Останалото – не се грижете за партия „Атака”. Други народни представители, които желаят да участват в дебата? Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз няма да влизам в тази дискусия, защото

Ценности, които са разработени и се защитават от всички цивилизовани народи и общества. Тези ценности са валидни както за малцинствата в България, така и за българите по света, където са малцинство в отделните държави! Те са едни и същи! Затова аз излизам да направя един скромен подарък на уважаемите колеги от „Атака” в лицето на господин Шопов, а това е Европейската конвенция за човешките права! Ето тази малка книжчица (показва) – продукт на европейския цивилизован свят, към когото ние принадлежим.

Вземете я Вие да я четете! Ние сме я чели и я знаем още отпреди 1989 г., когато тези принципи се четяха по радио „Свободна Европа” – ние си ги записвахме и ги разпространявахме! Първата реплика беше на народния представител Павел Шопов. Втора реплика? Заповядайте, господин Гумнеров. Уважаеми господин Имамов, никой никога в тази зала не е подлагал на съмнение или е критикувал всичко, което е написано в тази малка книжка за правата на човека, което Вие казахте. Но ние категорично казваме и подлагаме на съмнение смисъла на съществуването изобщо на комисията, защото си има законодателство, което е антидискриминационно; има български съд, който определя кое е дискриминация и кое не е! Всички тук знаем, че комисията в този си вид беше един политически инструмент на ДПС - един много умело използван политически инструмент, с който бяха притискани много родолюбиви българи, с който бяха заплашвани други хора, особено в смесените райони, че на базата на това законодателство те ще бъдат притискани! И ще Ви кажа нещо друго – не Ви отива като партия да защитавате комисията, при условие че тя беше изцяло доминирана от Вас. Колкото повече ДПС защитава комисията, толкова по-трудно става тя да бъде защитена! По-скоро беше логично БСП или вашите партньори да я защитят, защото в случая се получава така. Благодаря Ви. (Единични Няма желаещ. Господин Имамов – за дуплика? Не желаете. Има ли други народни представители, желаещи да участват в дебата? Госпожа Мая Манолова. Госпожо Манолова, ще говорите ли?

Уважаеми колеги, със съжаление искам да отбележа, че този дебат отиде прекалено далеч и е симптоматично, че в един дебат, в който разглеждаме дейността на Комисията за защита от дискриминация, основната тема е „за” и „против” дейността на една политическа сила. Основните тези, които се споменават тук по повод на този доклад, напомнят и свеждат него до опити за етническа дискриминация, за обида на народни представители и на цели слоеве от населението по етнически признак. Мисля, че това, освен че е недопустимо да се случи в пленарната зала (искам да кажа на госпожа Цачева, че трябва по-решително да се намеси в този дебат), е най-яркото потвърждение за необходимостта от съществуването на подобна комисия. След като в парламента е възможно да се водят такива спорове, представете си какво се случва в реалния живот и по какъв начин са застрашени правата на български граждани с различен етнически произход! европейска и човешка ценност е правото на равенство – не просто всички човешки права, уважаеми дами и господа от Дейността и основната функция на тази комисия е защитата на едно основно човешко право – правото на равенство, правото на малцинствените групи да бъдат равни във всички сфери на обществения живот, и на политическия, и в трудовата си дейност, и в социалните си права, и т.н. Този дебат показва, че дейността на тази комисия е нужна. Не е случаен и фактът, че през изминалата година, както е видно от доклада, към нея са се обърнали над 1000 български граждани, като една голяма част от жалбите, които са отправени, са именно поради подобно отношение, което създава предпоставки за неравенство по етнически признак. Този дебат много прилича на един друг дебат, който се проведе тук в края на миналата година, когато анализирахме доклада за дейността на комисията за 2008 г. г. Като че ли репликите, изказванията и ролите са такива, каквито бяха разпределени в онзи дебат. Тогава основната атака срещу комисията беше подета от Политическа партия „Атака”. Политическа партия ГЕРБ мълчаливо одобряваше изказванията на своите политически партньори. Депутатите от Синята коалиция, които по дефиниция би следвало да защитават демократичните ценности и човешките права и свободи, и сега, както и тогава, гузно си мълчат, неоспорвайки атаките срещу една толкова необходима комисия. За съжаление, прогнозите, които тогава направихме от Коалиция за България, мога да кажа, че през изминалите няколко месеца изцяло се сбъднаха. Това са прогнози за намеренията на управляващите в комплект с Политическа партия ГЕРБ, партия „Атака”, с одобрението на Синята коалиция за разправа с независимите органи и с независимите регулатори. Тогава предрекохме този сценарий, който започна именно с тази комисия – неприемане на отчет на независим орган или на регулативен орган, нападки и клевети по отношение на неговата дейност и неговия персонален състав. Законопроектът за неговото закриване, трансформиране или преструктуриране е с една крайна цел – да бъде подменен членският му състав с такъв на активисти на партия ГЕРБ, на партия „Атака” и на Синята коалиция. Този сценарий го наблюдаваме със законопроектите, които практически осакатяват Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Комисията за защита за електронни медии, Комисията за финансов надзор и прочее. Този сценарий включва и Комисията за защита от дискриминация, където сме свидетели на един законопроект,

тази комисия за миналата година, защото законопроектът, уважаеми представители на мнозинството, предвижда намаляване на състава на тази комисия от 9 на 5 души. А от отчета, ако се бяхте запознали с него, за дейността на комисията за миналата година стана ясно, че тази комисия действа и се произнася по жалби на граждани в различни състави и за нейното нормално функциониране няма как тя да е структурирана от 5 души, защото произнасянето е в 3-членни и в 5-членни състави, в които не трябва да има участието на едни и същи представители на тази комисия. Между другото, основният аргумент за осакатяването на комисията прозвуча и в тази зала и той е свързан с необходимостта, според управляващите, от реализиране на икономии. Искам да попитам: намаляването на държавните служители и на членовете на тази комисия с 4 представители, тоест 4 бюджетни заплати, може ли да бъде оценка на защитата на човешки права? на фона на анализа на дейността на тази комисия, колко струва демокрацията и каква е защитата на всяко едно човешко право? Каква е според Вас, уважаеми дами и господа от от партия „Атака” и от Синята коалиция? Ако погледнете каква е дейността на този орган през миналата година, както вече казах, към него са се обърнали 1039 български граждани за защита на свои права, които касаят не само посегателства по етнически признак, но и защита на различни други техни права – трудови, социални, право на образование, право на здравеопазване, право на икономическа дейност, защото дискриминацията, на която сме свидетели в България, е и по пол, и по възраст, и по синдикална принадлежност и със съжаление трябва да кажем - напоследък все повече по политическа принадлежност. За първи път при реформирането и при структурните промени на един орган, искам да отбележа, той има подкрепата на 20 неправителствени организации. Би следвало, готвейки се за днешния дебат, да прочетете отвореното писмо, което са изпратили представители на 20 неправителствени организации в подкрепа на дейността на тази комисия, като сред тях ще цитирам: Българския хелзинкски комитет (шум и реплики), Асоциацията за европейска интеграция и права на човека на Михаил Екимджиев, Центъра за защита правата в здравеопазването на Теодора Захариева, Българския център за нестопанско право и т.н. Мога да представя целия списък на неправителствените организации, които подкрепят дейността на тази комисия, на тези, които я атакуват, както и оценката, която дейността на тази комисия има от различни международни организации. Защото, колкото и това да не е важно за представителите на политическа партия „Атака”, които системно настояват за нейното закриване, искам да отбележа, че тя е създадена в изпълнение на ред европейски директиви, конвенции, специално на Европейската социална харта и други документи, които регламентират равното третиране на гражданите и човешките права. Така че няма как, уважаеми представители на партия „Атака”, тази комисия да бъде закрита, защото тя е създадена в изпълнение на ангажименти, които ние като държава сме поели към съответните институции на Европейския съюз, ставайки негов пълноправен член, и няма как да коригираме с ликвидацията на един или друг орган ангажиментите, които сме поели. В заключение искам да кажа, че в условията на развихряща се икономическа криза и невъзможност на правителството да се справи с нея, когато основен проблем на гражданите стават безработицата, бедността, намалените доходи, закриването на здравни заведения, което е свързано с достъп до здравеопазване, подобна комисия става толкова по-необходима, защото българските граждани имат нуждата и необходимостта някой да ги защитава и от посегателствата на управляващите – от това, че се нарушават техни базови, основни човешки права. Така, че не посягайте на тази комисия и гласувайки отчета за дейността й през миналата година, все пак прочетете книжката, която Ви беше представена от народния представител от „Атака” господин Шопов, защото в нея се съдържат наистина изключително любопитни данни за това как в съвременна България се нарушават човешките права.

Уважаема госпожо председател, госпожи и господа! Уважаема госпожо Манолова, не сте права Комисията за защита от дискриминация трябва да бъде закрита. Тя трябва да бъде закрита, защото пречи на някой да дерибейства, особено в политическата дискриминация.

Не желаете. Друг народен представител? Няма. Да считам, че след като няма желаещи за изказване, дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване. Моля от комисията да предложат проект за решение, тъй като в становището такова не бе предложено. Думата има госпожа Красимира Симеонова.

ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Не приема Годишния отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2009 г.” Подлагам на гласуване проекта за решение от името на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. (Шум и реплики.)

Предложението е прието.

Госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение това решение да бъде отново прегласувано. Подлагам на прегласуване проекта за решение. (Шум и възгласи в опозицията). Проектът за решение беше прочетен. Колеги, нека да се слушаме. Госпожо Симеонова, повторете още веднъж, защото и от ляво, и от дясно има неразбрали какво гласуваме.

сме. Който чул, чул. Подлагам на гласуване проекта за решение от комисията, която излезе със становище, с което се запознахте.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа, гласувам против, защото днес съюзниците в управляващото мнозинство, водени най-вече от малката партия, която изразява доста често ксенофобски и антисемитски идеи в публичното пространство, тръгва да се разправя

Моля народните представители да заемат местата си. Господин Местан, имате думата.

за да изразя несъгласие с начина на водене на заседанието във връзка с точката за Годишния отчет на Комисията за защита от дискриминация.

Вие не завършихте процедурата по представянето на отрицателните вотове, защото явно отказахте да въведете ред в пленарната зала, което е Ваше задължение. Може би защото не искахте да се противопоставите на коалиционния си партньор от Парламентарната група на „Атака”, която парламентарна група, водена от своя лидер и по примера на лидера си в грубо нарушение на чл. 126 не позволи нормалното провеждане на заседанието. Вместо да изпълните ангажимента си, включително и по чл. 132 - ако е необходимо, да отстраните за непристойно поведение народни представители от тази парламентарна група, Вие избрахте по-лесното – да прекъснете заседанието, като по този начин лишихте други двама народни представители

Преди Вас трябва да изслушаме отрицателния вот на народния представител Михаил Миков, който поради шум в залата народните представители нямаха възможност да чуят, след което ще дам думата на всички останали, които желаят заради шум, който се вдигаше от една парламентарна група, като по този начин направихте виновни и отговорни за ситуацията всички народни представители и по тази причина правя забележка по начина на водене. Уважаеми народни представители, съгласно чл. 54, ал. 1, при шум или безредие, с което се пречи на работата на народните представители, председателят може да прекъсне заседанието за определено време. Прецених, че нямаше нормални условия в залата, които да дадат възможност на народния представител Михаил Миков да изложи мотивите на отрицателния си вот, поради което прекъснах заседанието. Заседанието продължава. Давам думата на господин Миков да изложи отрицателния си вот. Него го няма. Господин Местан, сега вече имате думата. ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, госпожо председател. Гласувах против предложения проект за решение във връзка с Годишния отчет на Комисията за защита от дискриминация, защото по всичко личи, че този проект за решение е идеен продукт на вашия коалиционен партньор, който за съжаление вие припознахте. Не мога обаче да не изразя категоричното си усещане, че резултатите от това гласуване разделиха Народно събрание на народни представители, които остават верни на принципите на демократичното гражданско общество и в този смисъл никак не е случаен вотът на народните представители от Синята коалиция, които не се присъединиха към мнозинството на ГЕРБ и на „Атака”. Мисля, че това е един много важен сигнал, който трябва да бъде оценен по достойнство. Ще оставя на Парламентарната група на ГЕРБ да прецени дали и доколко комфортно се чувства в компанията на партия като „Атака”, когато става въпрос за върховенство на закона, когато става въпрос за примáта на правата и свободите на гражданите. Изразявам респекта си от вота на колегите от Синята коалиция. Оставям на Парламентарната група на ГЕРБ да прецени накъде са тръгнали в компанията на „Атака”. И завършвам с това, че наистина председателят на Народното събрание е длъжен да прекъсне заседанието, когато не е в състояние да осигури нормални условия за работа. Но нека да има съзнание и за правомощията си по чл. 132

така както с охота гоните народни представители от опозицията, когато нарушават реда, имате правото на това, правете го същото и по отношение на „Атака”. Благодаря.

Законопроектът е разпределен на Комисията по правни въпроси и на Комисията по труда и социалната политика. От името на Комисията по правни въпроси ще ни запознае господин Тодор Димитров – заместник-председател на комисията. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще Ви запозная с доклада на Комисията по правни въпроси. „На свое заседание, проведено на 13 май 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 054-01-37, внесен от Моника Панайотова и група народни представители на 23 април 2010 г. На заседанието присъстваха госпожа Лариса Тодорова, държавен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика, и госпожа Августина Цветкова, заместник-министър на отбраната. Законопроектът бе представен от вносителя госпожица Моника Панайотова. В сега действащата разпоредба на чл. 106, ал. 1, т. 5 от закона е предвидено органът по назначението да прекрати служебното правоотношение с едномесечно предизвестие, като това право настъпва при наличието на единствената предпоставка – придобито право на пълна пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социалното осигуряване, тоест кумулативно наличие на необходимата законова възраст и осигурителен стаж. Съществуват редица случаи, при които в администрацията по служебни правоотношения са назначени лица, придобили и упражнили правото си на пенсия по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, така нареченото „ранно пенсиониране”, при което не е изискуемо условието „възраст”, а само наличието на осигурителен стаж. Това са пенсионирани военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, пенсионирани държавни служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” и други.

и административният орган е назначил лицето в качеството му на пенсионер, то органът не може да приложи разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 5 от закона. Според други мотиви в решения на Върховния административен съд, органът по назначаването може да уволни на същото основание

Предлага се създаването на изрична разпоредба, с която се предвижда в случая на чл. 106, ал. 1, т. 5 от закона органът по назначаването да може да прекрати служебното правоотношение при условията на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и с държавен служител, който е придобил и упражнил правото си на пенсия по чл. 69 от от Кодекса за социално осигуряване. По този начин ще се постигне яснота при прилагането на разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 5. Аналогична уредба се предлага и в Кодекса на труда. Предвижда се в случая по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда работодателят да може да прекрати трудовия договор и с работник или служител, който е придобил и упражнил правото си на пенсия по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване. Госпожица Панайотова уточни, че в § 3 е допусната техническа грешка, която между първо и второ четене ще бъде коригирана. В постъпилото писмено становище на Министерството на труда и социалната политика се подкрепя по принцип

Не би трябвало да се променя разпоредбата на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда, тъй като правото на обезщетение по тази алинея е свързано с придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Правото на този вид пенсия, независимо от правното основание по Кодекса за социално писменото становище на НОИ се подкрепя законопроекта, създаващ отделен ред за преизчисляване на служебните и трудовите правоотношения на лица, на които е отпусната пенсия и продължават да извършват трудова дейност.

тъй като това предполага навършване на 63 години от мъжете и минимум 37 години осигурителен стаж и 60 години и 34 години осигурителен стаж за жените.

Би следвало да отпадне предложената промяна в чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда, защото обезщетението по този текст се изплаща еднократно при първото прекратяване на правоотношението, след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. След проведеното гласуване, с 15 гласа „за” и 2 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител № 054-01-37,

процедура Уважаема госпожо председател, правя процедурно предложение съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в залата да бъде допуснат заместник-министърът на отбраната госпожа Августина Цветкова. на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.

за изменение и допълнение на Закона за държавния служител № 054-01-37, внесен от Моника Ханс Панайотова и група народни представители на 23 Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 12 май 2010 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител № 054-01-37, внесен от Моника Ханс Панайотова и група народни представители на 23 В заседанието участваха госпожа Августина Цветкова – заместник-министър на отбраната, господин Емил Мирославов –директор на Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика, госпожа Валентина Кръстева и господин Йосиф Милошев от Националния осигурителен институт, представители на национално представителните организации на работниците и служителите. От вносителите присъстваха господин Владимир Тошев и госпожа госпожа Моника Панайотова, която представи законопроекта и мотивите към него. Законопроектът предвижда изменения в Закона за държавния служител и Кодекса на труда като основната цел е да се създадат основания за прекратяване на служебните и трудовите правоотношения на лица, придобили и упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В хода на представянето на законопроекта бе подчертано, че презумпцията е била да се уреди прекратяването на служебните правоотношения с лица, пенсионирани по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерство на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” и други със сходен режим. Необходимостта от законодателната инициатива бе обоснована с осъществяваната реформа в системата на Министерството на отбраната и предотвратяването на възможностите за различни практики, които могат да допринесат за нееднозначни съдебни решения при евентуални спорове. Заместник-министър Цветкова представи становището на Министерството на обраната, което подкрепя законопроекта и запозна народните представители, че предложените изменения и допълнения са в резултат на дискусии със синдикалните организации в системата на Министерството на отбраната по повод и във връзка с осъществяваната реформа. На основание чл. 69, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е получено становище от Министерството на труда и социалната политика, което подкрепя по принцип законопроекта. Същевременно бе подчертано, че е необходимо законодателно да бъдат уредени адекватно всички въпроси по отношение прекратяване на трудовите и служебните правоотношения на лица, които са придобили и упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст на различни основания. В хода на дискусията се обърна сериозно внимание на статута на работещите пенсионери, различията между служебните и трудовите правоотношения и основанията за тяхното прекратяване, както и необходимостта от прецизиране на предложените текстове. Представители на Движението за права и свободи изказаха съмнения относно необходимостта и целесъобразността на предложените изменения и считат, че законопроектът не може да постигне преследваните цели. Народните представители от Политическа партия ГЕРБ подкрепиха законопроекта като подчертаха, подчертаха, че въвеждането на ново основание за прекратяване на служебните и трудовите правоотношения с лица, придобили и упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще усъвършенства законодателството в тази област и ще допринесе за правилното и единното му прилагане. След гласуване с резултати: „за” – 10 гласа, „против” – няма, и „въздържали се” – 4 гласа, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 054-01-37, внесен от

в които имаме изискуемото условие – осигурителен стаж, без да имаме условието възраст. След това за назначаването на съответните лица за държавни служители искаме да се създаде изрична разпоредба, съгласно която те ще могат вече да бъдат освобождавани при условието възраст на база на чл. 68 от Закона за държавния служител. Първоначалната идея възникна във връзка с реформата, която предстои в Министерството на отбраната и влизането в сила на новия устройствен правилник от 25 но след като съгласувахме съответно с Министерството на труда и социалната политика, те изразиха становището, че такава промяна наистина е необходима и е хубаво тя да се отнася за абсолютно всички, независимо основанието, на което се прави. Затова между първо и второ четене ще формулираме промените промените съответно в Закона за държавния служител и в Кодекса на труда, така че да се съобразим изцяло със съображенията и на колегите от Министерството на труда и социалната политика, както и на колегите от Националния осигурителен институт. По този начин ще създадем наистина една изрична разпоредба, която ще даде правото на органа на назначаването да прекрати дадено правоотношение на държавен служител, който е ранно пенсиониран. Също така ще прекратим съществуващата, за съжаление, противоречива съдебна практика по отношение на Върховния административен съд и по този начин ще се преодолеят различията в тълкуванията и ще може да се създаде възможност еднозначно да бъдат тълкувани дадените решения. Това е също и една мярка в условията на криза да се създадат възможности за безработни хора, които са достатъчно квалифицирани, да могат да заемат съответните места и съответно се дава път и на младите хора по този начин. Смятам, че с консенсус ще подкрепим ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. Уважаеми дами и господа, имате възможност за изказвания. Заповядайте. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, госпожо заместник-министър, Парламентарната група на „Движението за права и свободи” няма да подкрепи внесения законопроект. Сега ще се опитам накратко да обясня точно аргументите, с които ние не приемаме начина, по който вносителите предлагат да помогнат на Министерството на отбраната да извърши реформа. Ако има идея Министерството на отбраната и другите министерства да извършат административна реформа, то за това, според нас, не бива да се използва Законът за държавния служител и чрез него да се променят два други важни закона в социалната сфера, а именно Кодексът на труда и Кодексът за социално осигуряване. В чл. 69, ал. 2 и ал. 3 на нашия правилник е казано, че когато комисиите разглеждат законопроекти, свързани с трудови осигурителни отношения, свързани с жизненото равнище, председателите на комисиите могат да изискат от Националния съвет за тристранно сътрудничество становища по отделните проекти. Вярно е, че е казано, че липсата на становище не спира разглеждането на проекта, но когато става въпрос за такива сериозни промени в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване, респективно в Закона за държавния служител, според мен правилната позиция, така както е посочено в становището на колегите от КНСБ, е да се иска становище на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Защото в противен случай излиза, че когато Националният съвет за тристранно сътрудничество ни е необходим и искаме неговата позиция, тогава се позоваваме на решенията на социалните партньори, а когато те имат определени възражения срещу предлаганите проекти, не искаме от тях становище. Изключително критично е становището, което е представено в Комисията по труда и социалната политика и Комисията по правни въпроси на колегите от КНСБ. Има и още едно становище на Министерството на труда и социалната политика, в което е записано, че Министерството на труда и социалната политика подкрепя внесения от Моника Панайотова и група народни представители законопроект и в същия момент в следващите текстове на становището е казано как точно не трябва да се запишат текстовете в законопроекта, тоест как не подкрепят предложеното законодателно решение от колегите народни представители. Това е една изключително странна позиция. В това становище се дават ясни съображения и мнения по какъв начин на второ четене да бъдат решени законодателните текстове. Очевидно е, че става въпрос за създаване на основание за прекратяване и упражняването на правото за пенсия за осигурителен стаж и възраст. По чл. 68 мъжете, които са придобили 100 точки, 63 години възраст – две задължителни условия, и 37 години стаж, респективно жените, които са навършили 60 години и 34 години осигурителен стаж, тоест имат 94 точки, могат да упражнят правото си на пенсия. Тяхното трудово или служебно правоотношение може да бъде прекратено, съгласно текстовете в закона, които са споменати тук в предложението на колегите. Има и още един член, който дава възможност за ранно пенсиониране, който е отбелязан тук в законопроекта. Това е чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, който дава възможност за ранно пенсиониране при наличие на 25 години осигурителен стаж на колегите, които работят в системата на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи. Те могат да се пенсионират, забележете, само при наличието на основанието осигурителен стаж, без да се съобразяват с възрастта. Има още една хипотеза: тези, които са придобили и упражнили правото си на пенсия за ранно пенсиониране, тези хора могат да бъдат назначени, включително и на служебни правоотношения, тоест могат да бъдат назначени в администрацията. Точно тук е проблемът, - Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи не могат да се освободят от тази категория български граждани, които са придобили и упражнили правото си на ранно пенсиониране по чл. 69,

в предложението на народните представители, в чл. 106, се създават три хипотези. Едната хипотеза е при навършване на осигурителен стаж и възраст по чл. 68. Втората хипотеза е, когато държавни служители трябва да бъдат освободени на основание на този член, но те са придобили веднъж правото на пенсия и са го упражнили. Тоест те не могат да бъдат освободени, защото не са навършили възрастта, която се изисква по чл. 68. Още една хипотеза има – ако тези държавни служители не са навършили възрастта по чл. 68, тоест ако не са навършили 63, респективно 60 години. Сега с тези текстове се дава възможност тези хора да бъдат освободени. Но ние не сме съгласни по този начин да бъдат уредени служебните и трудовите правоотношения на българските граждани. Защото в чл. 328 от Кодекса на труда са уредени всички възможни хипотези за прекратяване на трудовите правоотношения. Ако за служебните отношения има някакви основания и аргументи, то за трудово-правните отношения няма никакви аргументи, защото този текст в Кодекса на труда действа от 1951 г., тоест повече от 50 години по този текст работещите по трудови правоотношения, когато навършат основанията за пенсиониране, могат да бъдат освободени от работа. Сега за какво се налага това, на мен лично не ми е ясно. Нещо повече, предлага се

За тези, които през последните 10 години са работили в едно и също предприятие и са навършили възрастта за пенсиониране, имат право на обезщетение в размер на 6 брутни работни заплати. Сега се предлага

да бъдеш пенсиониран на същото основание. В предложението на колегите – § 3, при промяната на Кодекса на труда е записано, че когато служебното правоотношение, възникнало – вероятно става въпрос за техническа грешка, защото в Кодекса на труда няма служебни правоотношения, това е нещо, което беше уточнено – ако този законопроект бъде приет така, както е предложен, очевидно той ще доведе до още по-големи бъркотии и Административният съд няма да може да се справи с възникналите проблеми. Дано между първо и второ четене настъпят сериозни промени, но сериозни промени означава целият законопроект да бъде променен. В този вид, каквито и промени да настъпят, няма как да решим основната цел, която си е поставило Министерството на отбраната, да оптимизира администрацията. По този начин, по който се предлага да бъдат извършени съответните промени, няма как да бъдат постигнати целите, записани в мотивите. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин Адемов, все пак сме на първо четене и философията на законопроекта е одобрена от абсолютно всички. Мисля, че по тази тема Уточнихме, че между първо и второ четене ще бъдат направени необходимите редакции, така че наистина нормативно да звучат добре самите промени. Не мога да се съглася, че становищата са били отрицателни, в никакъв случай. Вие разполагате с тях. По отношение становището на КНСБ – с такова не разполагаме ние, не знам Вие откъде имате. имаме становища от Националния осигурителен институт, от Министерството на труда и социалната политика, от Министерството на отбраната, негласно изразено съгласие, както и подкрепа, даже участие и инициатива от страна на синдикатите към Министерството на отбраната. тази връзка, ако има възможност, ще се радвам и госпожа Цветкова като заместник-министър на отбраната да вземе отношение, тъй като тя е присъствала на въпросната среща, да не говоря от нейно име. Разбирам, че Вие сте в качеството на опозиция, но съгласете се, че когато има конструктивни предложения и те се правят наистина в интерес на абсолютно всички граждани, трябва да бъдат взети ако не с единодушие, то с консенсус. Така, че нека нещо, което се одобрява от всички и има положително становище и политическа воля, наистина да се обединим около него. Благодаря. за втора реплика? Няма. Господин Адемов, имате думата за дуплика. Заповядайте.

Няма как да коментираме нещо друго освен това, което е внесено на първо четене. Какви намерения имате и какво искате да направите на второ четене, независимо от Вашите декларации, ние трябва да гласуваме това, което е предложено на първо четене. Иначе, становището на колегите от КНСБ е официално внесено в Комисията по труда и социалната политика. Няма как да имаме такова становище, освен от колегите от КНСБ. На следващо място, в становището на колегите от Министерството на труда и социалната политика има бележки по абсолютно всички параграфи. А те са три параграфа. Тоест трябва да се пренапише нов закон. Иначе ние оценяваме вашата загриженост, вашата мотивация да помогнете на Министерството на отбраната да реши проблемите за оптимизирането на администрацията. Няма никакъв проблем! Ние също можем да помогнем с текстове, ако Вие сметнете за необходимо това да се случи между първо и второ четене. Но за съжаление този законопроект с промени в Кодекса на труда, промени в Кодекса за социално осигуряване е разпределен като водеща на Комисията по правни въпроси. Комисията по труда и социалната политика е тази, която винаги, през всичките години, е разглеждала законопроектите, касаещи трудовите и осигурителните правоотношения. Защо сега така е решено, не мога да Ви отговоря.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

този законопроект, те казват, че наистина това ще помогне много в тяхната работа. Надявам се, че ще разберете философията на внесения законопроект и второ четене да изчистите нещата, които според някои от народните представители не са съвсем точни. Философията на този законопроект изцяло ще подпомогне не само реформата в Министерството на отбраната, но и като цяло административната реформа в нашата страна. Надявам се на Вашата подкрепа и Ви благодаря.

или да се натоварват онези фондове и средства, които са свързани със социални преференции. Най-напред искам да заявя и категорично да декларирам: действително ние не сме против желанието на Министерството на отбраната, в случая, и не само то, тъй като по такъв начин се пенсионират не само хората в Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи, а и различни категории граждани в страната, които имат по-ранно пенсиониране в резултат на различни условия на труда, при които те работят в своя трудов път. Така че, ние не сме срещу замислената реформа. Тук става въпрос да се разберем веднъж завинаги, защото аз се опитах в комисията да поставя въпроса. Ние гледаме на първо четене законопроект. На първо четене, уважаеми колеги, гледаме това, което ни е предоставено. А това, което ни е предоставено, се различава от това, което Вие казвате от парламентарната трибуна. Нека да не злоупотребяваме с това, че сме получили становища от Министерството на труда и социалната политика и от Националния осигурителен институт. Техните становища са написали толкова витиевато - написани са така, че да не обидят управляващото мнозинство, и би трябвало да го разберете. Те са казали – ние по принцип подкрепяме закона, но са изредили всичко онова, което Вие, госпожо Панайотова, представяйки ни законопроекта на първо четене в комисията, го казахте.

След това го представяте дообработено, но ние сме прочели не това, което Вие сте направили в разговорите, а онова, което ни е представено като законопроект. Идеята на законопроекта не е лоша, но начинът, по който ни се представя той, не отговаря на идеята, която Вие после развивате като допълнителна визия между първо и второ четене. Парламентарната група на Коалиция за България ще се въздържи от

като бележки на Министерството на труда и социалната политика, ще видите колко пътища имате за корекция на онова, което сте внесли като първо четене на този законопроект. Нека се опитаме да не налагаме такава практика в парламента – на първо четене някой да внесе нещо,

поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, внесен от Моника Панайотова и група народни представители на 23.04.2010 г. Моля народните представители да гласуват.

гласуване Законопроект за приемане на декларация по смисъла на чл. ХІ, Раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на

На свое извънредно заседание, проведено на 29 април 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за приемане на Декларация по смисъла на чл. ХІ, Раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм в съответствие с Приложение № 18 към Конвенцията. На заседанието присъства господин Константин Ботев – главен експерт в дирекция „Туристическа политика”, и госпожа Павлина Колева – старши юрисконсулт в дирекция „Правна” към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Законопроектът беше представен от господин Константин Ботев. С предлагания законопроект се цели разширяване на приложеното поле на конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации и по отношение на Длъжностните лица на специализираните организации се ползват със съдебен имунитет по отношение на казаното, написаното и извършеното от тях в специалното им качество; по отношение на заплатите и възнагражденията, изплащани им от специализираните организации, се ползват от същите данъчни освобождавания и при същите условия като длъжностните лица на ООН; нито те, нито съпругите, съпрузите и членовете на семействата им, които са на тяхна издръжка, не подлежат на ограничителни мерки по отношение на имиграцията и на формалностите за регистрация на чужденци; ползват и улесненията за валутен обмен, подобно на членовете на дипломатическите представителства със съпоставим ранг. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” 15 народни представители, „против” и „въздържали се”

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще Ви запозная с доклада на Комисията по правни въпроси: „На свое заседание, проведено на 14 април 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за приемане на Декларация по смисъла на чл. ХІ, Раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на

На заседанието присъства госпожа Павлина Колева – старши юрисконсулт в дирекция „Правна” към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, която представи законопроекта от името на вносителя. С него се цели разширяване приложното поле на Конвенцията на ООН за привилегиите за привилегиите и имунитетите на специализираните организации и по отношение на Световната организация по туризъм. Длъжностните лица на специализираните организации се ползват със съдебен имунитет по отношение на действията, извършени от тях в това им качество; по отношение на заплащането и възнагражденията, изплащани им от специализираните организации, от данъчните освобождавания и от същите условия като длъжностните лица на ООН. Присъединяването на Република България към Приложение № 18 към конвенцията би получило положителна оценка от Световната организация по туризъм, с оглед и предстоящия й форум в град София, който ще се проведе в периода 28-29 април. След проведената дискусия, единодушно с 16 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за приемане на Декларация по смисъла на чл. ХІ, Раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм в съответствие с Приложение № 18 към конвенцията, № 002-01-21, внесен от Министерски съвет на 26.03.2010 г.” Благодаря.

Уважаеми господин председателстващ! „На свое редовно заседание, проведено на 14 април 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Целта на проекта за закон е да бъде разширено приложното поле на Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации и по отношение на Световната Длъжностните лица на специализираните организации се ползват със съдебен имунитет по отношение на казаното, написаното и извършеното от тях в официалното им качество, както и от редица привилегии, давани на длъжностните лица от ООН или на членове на дипломатически представителства със съпоставим ранг.

След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното становище: Предлага на Народното събрание на основание чл. 87, ал. 1 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България да приеме на първо четене Законопроекта за приемане на декларация по смисъла на чл. ХІ, Раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането

ще използвам възможността за процедура, за да обясня в рамките на минута и половина какво направихме, след като се събрахме извънредно на консултации, вследствие на поисканото и направено от мен предложение в заседанието днес – да прекъснем разглеждането и гласуването на Закона за здравето. След като гласувахме забрана да не могат да влизат децата или лицата, които не са навършили пълнолетие, 18 години, в заведенията, така както сме ги конкретизирали в § в § 2, чл. 56, буква „в”, трябва да направим съответната промяна и в Закона за закрила на детето, тъй като там стои възможността лица, които не са навършили 18 годишна възраст, с придружител да посещават след 22,00 ч. нощни заведения, дискотеки, там, където се пие и се пуши, тъй като това са заведения с такъв предмет. След като направихме тези консултации, искам да благодаря на абсолютно всички колеги, от всички парламентарни групи. Постигнахме пълен консенсус за отмяна на тази възможност - лицата,

Не виждам желание. В такъв случай закривам дебата. Ще подложа на първо гласуване Законопроект за приемане на декларация

внесен от Министерския съвет на 26.03.2010 г. Моля уважаемите народни представители да гласуват.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще Ви запозная с: „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение на Закона за народните читалища, № 054-01-43, внесен от Даниела Петрова и група народни представители на 5 май 2010 г. На заседание, проведено на 13 май 2010 г., Комисията по културата, гражданското общество и медиите обсъди Законопроект за изменение на Закона за народните читалища, № 054-01-43, внесен от Даниела Петрова и група народни представители на 5 май 2010 г. Законопроектът бе представен от госпожа Даниела Петрова. На заседанието присъстваха от: - Министерството на културата: Милда Паунова – директор на дирекция „Правна”, Боян Милушев – парламентарен секретар; - Съюза на народните читалища: Атанас Герджиков – заместник-председател; - Народно читалище „Средец” - София: Иван Панайотов – читалищен секретар. Предложените промени уреждат необходимия кворум за провеждане на конгрес на Съюза на народните читалища, сроковете за свикване на конгреса и срока, в който регистрираните читалища Съюза на народните читалища е съобразен със Закона за юридическите лица с нестопанска цел. С направеното предложение се въвежда изискването за обикновено мнозинство, необходимо при провеждането на конгрес от Съюза на народните читалища. С предложените изменения се предлага удължаване на срока за свикване на конгрес от управителния орган на Съюза на народните читалища и от министъра на културата. След проведена дискусия Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 15 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за народните читалища,

Уважаема госпожо председател, на основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение да бъде намален на три дни срокът между първо и второ четене на за изменение и допълнение на Закона за държавния служител. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за съкращаване на срока между първо и второ четене.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ще Ви запозная с доклада на Комисията „На свое заседание, проведено на 13 май 2010 г., Комисията по правни въпроси разгледа Законопроект за изменение на Закона за народните читалища, № 054-01-43, внесен от Даниела Петрова и група народни представители на 5 май 2010 г. На заседанието присъства госпожа Милда Паунова – директор Дирекция „Правна” към Министерството на културата. Законопроектът бе представен от вносителя госпожа Даниела Петрова, като с него се цели усъвършенстване на законовите разпоредби, уреждащи необходимия кворум за провеждане на конкурс на Съюза на народните читалища, сроковете за свикване на конгреса и срока, в който регистрираните читалища и читалищни сдружения привеждат уставите си в съответствие с изискванията на Закона за народните читалища, като се отчита и броят на читалищата – 3200. Предложението за изменение в § 1, чл. 9б цели привеждане в съответствие с чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. С измененията се предлага въвеждане на изискването за обикновено мнозинство, необходимо за провеждането на конгрес от Съюза на народните читалища. следващия параграф се предлагат изменения в Преходните разпоредби на Закона за народните читалища. Предлага се удължаване на срока за свикване на конгрес от управителния орган на Съюза на народните читалища и от министъра на културата и срокът, в който регистрираните читалища и читалищните сдружения е необходимо да приведат да приведат уставите си в съответствие с изискванията на Закона за народните читалища, като се отчита реално необходимото време за постигане на тези цели. След проведената дискусия и последвалото гласуване, единодушно с 19 гласа „за” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за народните читалища, № 054-01-43,

Вносителите не желаят. Народни представители, които имат отношение по обсъждания законопроект? Няма желаещи. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за народните читалища. Гласували

Съобщение за парламентарен контрол на 21 май 2010 г., петък: Първи ще отговаря заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков на шест въпроса, поставени от народните представители Кирчо Кирчо Димитров, Пламен Орешарски, Мая Манолова, Огнян Пейчев, Михаил Миков и Валентина Богданова и на две питания от народните представители Георги Пирински и Огнян Пейчев. Втори ще отговаря министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на четири въпроса, поставени от народните представители Иван Николаев Иванов – два въпроса, Румен Овчаров и Любомир Владимиров – по един Следва да изслушаме министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, който ще отговори на осем въпроса от народните представители Димитър Чукарски – два въпроса, Огнян Тетимов – два въпроса, Иван Николаев Иванов, Иван Вълков, Милена Христова и Меглена Плугчиева. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на въпрос от народния представител Анна Янева и на питане от народния представител Захари Георгиев. Министърът на отбраната Аню Ангелов ще отговори на три въпроса от народните представители Атанас Мерджанов и Ангел Найденов – два въпроса. Министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова ще отговори на въпрос от народния представител Михаил Миков и на питане от народния представител Антон Кутев. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на въпрос от народния представител Четин Казак. На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов на два въпроса от народните представители Петър Димитров и Мая Манолова; министърът на правосъдието Маргарита Попова на въпрос от народния представител Захари Георгиев; - министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на шест въпроса от народните представители Румен Петков и Георги Атанасов – един Корнелия Нинова, Ивелин Николов, Пламен Орешарски и Пенко Атанасов, Петър Димитров и Лютви Местан, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Лютви Местан; министърът на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов; - министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова на въпрос от народния представител Михаил Миков.

и министър на финансите Симеон Дянков на три въпроса от народните представители Петър Курумбашев и Евгений Желев, Димо Гяуров и Драгомир Стойнев; министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев и на питане от народния представител Иван Костов. Поради предварително поет ангажимент с международно участие – Третата среща на Комитета на министрите по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Поради напредналото време, а така също и приетото от нас вчера решение като първа и втора точка утре да бъдат обсъждани Решението за освобождаване на членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол и следваща точка – избиране на членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол,